води до намаление на общите постъпления на висшето училище с 16,1%. Разходите за възнаграждение и социални осигуровки представляват 55,9% от общия размер на разходите. В този смисъл дори при 20% намаление на постъпленията тези разходи няма да бъдат засегнати. От друга страна, преходният остатък на висшето училище към началото на 2010 г. възлиза на 6 млн. 538 хил. което означава, че въпреки намалението на субсидията университетът ще приключи годината с превишение на постъпленията над разходите с 2 млн. 619 хил. 611 лв.

министър, формално може да се каже, че отговорът Ви дава информация в цифри, но аз не съм доволна, защото в този отговор няма нито дух, нито политика. Няма ангажимент на вашето министерство и на правителството на ГЕРБ към науката и образованието. Разбирам, че е криза, но както посочих стратегията на Европа до 2020 г. Европа също е в криза, въпреки това разбира, че приоритет за излизането от кризата трябва да е науката, образованието и инвестициите в тази сфера. Ще си позволя тук да изляза извън рамките на Европа и да ви цитирам какво каза американският президент Барак Обама на срещата си с Академията на науките на „В такъв труден момент някои казват, че не можем да инвестираме в наука, че такива инвестиции са ненужен лукс в момент на криза. Аз не съм съгласен. Науката и образованието днес е по-важна откогато и да е за нашата сигурност, просперитет, здраве, околна среда, начин на живот, бъдещето на нацията. Едно е ясно – единствената възможност да се справим с тази ситуация на криза лежи на плещите на научната общност.” Господин Игнатов, защо Европа и светът разбират, че най-важният начин за извеждане от кризата е инвестиция в наука и образование, само Вие и ГЕРБ не го разбирате? Аз ще си позволя да Ви дам едно копие от тази реч, защото е изключително силна и ключова. Дано имате време да я прочетете и да видите накъде върви светът и накъде върви България, водена от вас – от правителството на ГЕРБ. Вървите в различна посока! Правите много грешки в това управление – част от тях са бързо поправими, но тази по отношение на образованието и науката ще бъде с такъв дълготраен ефект, че поколения напред няма да могат да се справят.

Уважаема госпожо председател, колегите са доста развълнувани. Аз все пак искам да развия моя въпрос. Господин министър, въпросът ми не е свързан с Постановление № 20 на Министерския съвет от м. април,

техническите университети за разлика от хуманитарните висши училища имат своя специфика. Те имат специализирано техническо осигуряване, нужда от специфично оборудване, нужда от специфични лаборатории,

На всичкото отгоре за всичко изброено дотук е необходимо непрекъснато обновяване и актуализация, за да има качество на учебния процес и естествено научноизследователската дейност. Въпросът ми е: как тази актуализация ще се отрази точно на учебния процес и научноизследователската дейност? Благодаря ви. За отговор – министър Игнатов.

Въпреки предвиденото намаление от 715 хил. 816 лв., висшето училище ще приключи годината с превишение на постъпленията над разходите

благодаря за много конкретния отговор, още повече, че от вчера

да не говорим за неиздължената субсидия. Искам да кажа още няколко неща. Впечатлен съм, че Вие отсега знаете как ще приключи годината във всеки един университет и очевидно целта Ви е да унищожите преходните остатъци на автономните университети, тъй като изчисленията ми показват, че тези преходни остатъци ще загинат по време на тази предстояща година. Второ, очевидно е, че орязването ще се отрази най-вече на издръжката и на учебния и научоизследователския процес. Искам да попитам само още две неща: защо не търсите други форми на оптимизация на бюджета? Например базата на държавната фирма „Студентски общежития и столове”, които университетите отдавна искат да използват и да бъде върната, защото те са я създали, което ще намали и администрацията, и ще даде възможност за допълнителни приходи. Второ, какви са мотивите и приоритетите в Законопроекта за актуализация на бюджета някои пера да бъдат орязани с 1%, други с 2%, други с 4%,

Следва въпрос на народните представители Пламен Орешарски и Пенко Атанасов относно държавната субсидия за издръжката на университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. (Шум, смях и Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми колеги от ГЕРБ, които така възбудено се радвате на нашата поредица от въпроси! (Реплики от ГЕРБ.) Вероятно, разбирайки смисъла на това, което питаме. Затова, че с орязването на субсидията за образование загробваме нашето образование, а българинът е доказал през годините, че той се грижи преди всичко за образование и е разбирал смисъла на това. Между другото това е първото правителство, което орязва по такъв драстичен начин средствата за образование. Аз не разбирам – защо толкова се радвате? Вие трябва да сте силно притеснени, господа управляващи, много силно!

Едно учебно заведение, създадено през 1963 г., произвело хиляди кадри, реализирали се в нас и в чужбина. Сега в момента се учат 4200 студенти

образованието по време на криза, средствата по време на криза, които се дават за образование са антикризисна мярка. Ако не сте го разбрали, крайно време е да го разберете.

Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Орешарски, уважаеми господин Атанасов! Съгласно чл. 3 от от Постановление № 76 от 20 април 2010 г. за оптимизиране на месечното разпределение на разходите и трансферите, субсидиите по републиканския бюджет за 2010 г., трансферът от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката на Университет „Проф. Асен Златаров” – Бургас се коригира с 598 852 лв. Процентното намаление на субсидията спрямо очакваните разходи е 10,6%, което е очакваният дефицит в размер на 480 хил. 774 лв., може да бъде покрит за сметка на спестяванията от предишни години. Очакваният остатък след ползване на преходния остатък възлиза на 6 млн. 946 хил. 933 лв. Благодаря.

Първо, вероятно Ви е известно, че ползването на преходни остатъци във фискален аспект също е разход и не е добра политика да включвате преходните остатъци в общата сметка как ще приключат финансовата година различните университети. Другият ми коментар е по-принципен и е свързан със самия подход на редукция на разходите. В условия на спадащи приходи безспорно редукциите са необходимост. Има два принципни подхода на редуциране на разходите. Единият е еднакъв процент за всички, който съдържа и плюсове, но и много минуси. Виждам, че правителството е избрало втория подход, което заслужава приветстване. Защо обаче в този подход фигурира висшето образование? това е признание за приоритет или не, без да повтарям всичко, което казаха по отношение на приоритета на висшето образование всички колеги до този момент, на мен ми се струва, че орязването с най-високия процент от възприетата скала – 20 на сто, представлява красноречива оценка за мястото на висшето образование сред приоритетите на управляващото мнозинство, разбира се, и на правителството. Благодаря ви.

Следват два въпроса, които ще бъдат с режим на един отговор на два въпроса, на една тема. По реда на задаването им, първият въпрос е от народния представител Иво Димов относно финансово-стопанското състояние на СУ „Св. Климент Охридски” и и политиката на Министерството на образованието, младежта и науката по отношение на държавните субсидии на висшето училище. Въпрос на същата тема е задала и народният представител Галина Банковска. Нейният въпрос е относно държавната субсидия за издръжката на СУ „Св. Климент Охридски”. Процедурата е по две минути последователно по реда на постъпване на въпросите на двамата народни представители. Думата се дава на министъра за общ отговор

относно финансово-стопанското състояние на СУ „Св. Климент Охридски” и политиката на Министерството на образованието, младежта и науката по отношение на държавните субсидии на висшето училище. Заповядайте, господин Димов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! На 11 май Студентският съвет на СУ „Св. Климент Охридски” организира протестна акция в подкрепа на българското висше образование. Студенти и преподаватели определиха намаляването на държавните субсидии като посегателство върху правото на качествено и достъпно висше образование и дискриминирането на СУ „Св. Климент Охридски”. Охридски”. По време на кампанията в подкрепа на реформата във висшето образование младите хора в България се обявиха за децентрализация на управлението и разделяне на финансовата от академичната власт именно с цел – по-добър мениджмънт на парите, за предоставяне на конкретно и качествено висше образование, за провеждане на адекватна политика по отношение степента на участие във висшето образование. В тази връзка е и моят въпрос към Вас: какво е финансово-стопанското състояние на СУ „Св. Климент Охридски” и смятате ли, че политиката днес убива образованието утре?

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Институциите на висшето образование са основен фактор за постоянно икономическо развитие и напредък на познанието. Висшето образование е определящо за доходите на населението и перспективите за заетост, поради което играе важна роля за определяне на нивата и разпределение на доходите в обществото. Затова трябва да се осигури ефективно инвестиране в образователните системи и системите за обучение на всички равнища от предучилищна възраст до висше образование. Съгласно чл. 9, ал. 2, т. 2 от Закона за висшето образование всяка година Народното събрание със Закона за държавния бюджет определя субсидията за всяко държавно училище.

Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Димов, уважаема госпожо Банковска! Години наред СУ „Св. Климент Охридски” получаваше най-много средства. Това е разбираемо предвид факта, че това е най-старото висше училище у нас, което разполага със 17 сгради, които са знакови за България. Това са паметници на културата. От направения анализ на изпълнението на приходите и разходите към м. април 2010 г. спрямо бюджета за 2009 г. и очакваните приходи и разходи до края на 2010 става ясно, че университетът ще приключи годината с дефицит от 3 млн. 648 хил. 196 лв. Бих искал да подчертая, че при Софийския университет това е хроничен проблем. Той би бил на дефицит в момента дори и при 100% изпълнение на субсидията. Сред основните причини са неоптимални вътрешни структури, по-нисък ръст на студентите спрямо другите висши училища, високо съотношение на преподаватели към студенти. В сравнение с висшите училища със сходен на Софийския университет „Св. Климент Охридски” профил съотношението е един преподавател на шест студенти,

Дефицитът по бюджета на Софийския университет съществуваше и в предходните години, но същият беше финансиран с допълнителни средства, предоставени от републиканския бюджет. Това обаче позволяваше на университета да не извършва оптимизация. Към 30 април 2010 г. университетът е натрупал просрочени задължения в размер на 3 млн. 900 хил. лв., от които 1 млн. 900 хил. лв. е такса „Битови отпадъци” и данък сгради и 2 млн. лв. са задълженията към различни доставчици. При тези показатели се очаква Алма Матер да има сериозни проблеми с разплащанията през август и септември и особено през ноември и декември, което прави спешна необходимостта от оптимизацията. Въпреки казаното Софийският университет не би следвало да има проблем с изплащането на възнагражденията на заетите, ако спазва приоритетите на плащанията, заложени в Закона за държавния бюджет. На 26 май т.г. заедно с премиера Бойко Борисов бяхме поканени на заседание на Академичния съвет, където получихме уверение, че на следващото заседание ще се разгледат антикризисни мерки, сред които свиване на администрацията и рязко намаляване на назначенията във факултети, които не са печеливши от финансова гледна точка. Отново искам да повторя, че живеем в условията наистина на безпрецедентна финансова и икономическа криза, но правителството на България не отстъпва от поетите ангажименти и смятаме, че образованието е инвестиция в развитието на човешкия ресурс и основата, върху която се гради една успешна икономика. На този етап се осъществяват паралелни и много често некореспондиращи помежду си образователни програми и практики. В сравнение с останалите страни от Европейския съюз системата на висшето образование в България се характеризира със сравнително голям брой малки по размер и специализирани университети, сравнително ниски нива на участие, липса на адекватност в програмите, слаба отговорност и отчетност на висшето училище. Често споделяното недоволство, че академичните програми, знанията и уменията, които те осигуряват на завършващите не съответстват на съвременните изисквания, отразява съществуващото разделение между университетите и външната среда, в която те функционират. Кризата е възможност за реформи. Висшето образование трябва да се промени, но на принципа на конкурентоспособност, което означава повече гъвкавост, автономия и отчетност. Университетите трябва да се научат да се вглеждат не толкова в министерството, за да получат някакви пари, колкото в студентите и тяхната реализация на пазара на труда. Само така ще постигнем една от основните цели на Стратегията „Европа 2020”, а именно подобряване на резултатите и международната привлекателност на висшите училища в Европа и повишаване цялостното качество на всички равнища на образование и обучение в Европейския съюз. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Благодаря, господин министър - аз съм съгласен с Вас, че висшето образование трябва да се промени, и то на принципа на конкурентоспособността, което наистина означава повече гъвкавост, автономия и отчетност. Но искам тук да отбележа някои факти, които надявам се и на Вас са добре известни, а те са, че Софийският

Въпреки това смятам, че условията в университета като цяло са далече от минималните изисквания, на които отговаря едно реномирано европейско висше училище. Хубаво е именно в период на криза ректорското ръководство да обърне по-голямо внимание на последния доклад на Сметната палата, а той е, в резултат на допуснати пропуски и нарушения, Софийският университет не е усвоил предоставените бюджетни средства, поради което е забавено изграждането на важни обекти на висшето учебно

Одиторите са установили, че са проведени две процедури по договаряне без обявление и 3 процедури – договаряне с покана, вместо да бъде обявена малка обществена поръчка. Практиката във ВУЗ-а е била да се заобикалят търгове за отдаване на помещения под наем.

При сключените договори за наем на нежилищни помещения е допуснато прехвърляне на права на трети лица за предоставяне с договори за наем на помещения, както и използването на тези помещения не по предназначение. Това е нарушение на разпоредбите на чл. 16, ал. 1 от Закона за държавната собственост, който гласи, че имоти публична държавна собственост не могат да се използват не по предназначение и да се предоставят на трети лица.

образователния процес ще има реформа и в управлението и мениджмънта на университета. Реформата в управлението и мениджмънта на университетите е преди всичко работа на самите университети, тъй като те са автономни институции. Другото, което предстои, е приемането на нов Закон за висше образование, който да създаде условия за по-добро функциониране на системата. Действително, според доклада на Сметната палата, в Софийския университет за около една година са били извършени над са били извършени над 40 съществени закононарушения, свързани главно със Закона за обществените поръчки и Закона за счетоводството. С установените ниски наеми

Освен това миналата година за първи път през своята дългогодишна история университетът е бил принуден да провежда пето класиране на кандидат-студентите си, което показва спешна нужда от осъвременяване на курсовете и специалностите, които се предлагат,

моята реплика е относно споменатите от Вас основни цели на Стратегията „Европа 2020”. В изследване, представено по време на дискусия „Добро образование – шанс по време на криза”, между представители на бизнеса и висшето образование сочи, че 60% от фирмите в страната смятат, че висшето образование е на средно ниво. Проучването е направено сред мениджъри на по-големи български фирми и специалисти в областта на човешките ресурси. Голяма част от участниците са в сферата на реалната икономика. Фирмите са отговорили, че са наели най-много кадри, завършили висшето си образование, на първо място, в Университета за национално и световно стопанство, следва Софийският университет „Св. Климент Охридски” и след това Нов български университет. Работодателите искат готови специалисти, които да не обучават, искат да има съответствие между реалните способности и посочените компетенции в дипломите на завършилите студенти. Затова университетите трябва да имат по-голяма увереност да се възползват от своята автономия и да произвеждат своите доктори и специалисти, трябва да има обратна информация от работодателите за оценката им за качеството на образованието. Оттам трябва да настъпят корекции в университетите. Искаме да не тичаме по отделни писти, а да работим заедно. В условията на криза можем да се възползваме от бизнеса. Бизнесът не е фондация, той иска да получи добавена стойност от своя продукт при инвестиция. Същите проблеми и желания изразиха и младите хора в България по време на SOS-кампанията „Спаси образованието сега”. породена като идея и концепция от недоволството от качеството и развитието на висшето образование. Смятате ли, че опасенията на двете заинтересовани страни са основателни? Ще се вземат ли те под внимание при изготвянето на новия Закон за висшето образование именно с цел изпълнението на Стратегията „Европа – 2020”. Благодаря. Мога да кажа, че представителите на младежите са включени в работната група, която трябва да изготви Законопроекта за висшето образование. Само преди две седмици обсъдихме това заедно с националното студентско представителство в много по-широк формат и те предложиха изключително интересни и важни искания – неща, които задължително трябва да влязат в текста на бъдещия Закон за висшето образование. Ако това стане, наистина много бързо ще се синхронизират всички процеси, които се случват у нас, с развитите университетски центрове. Сега – някъде към средата на м. юни 2010 г., предстои Кръгла маса отново с представителите на студентите, където те ще връчат още повече предложения, които след това ще залегнат в работата на групата по новия закон. Безспорно е, че комуникацията е най-важният инструмент за повишаване на публичния интерес в демократичното общество. Правителството работи за изграждане на система за устойчива комуникация в сферата на образованието, която да насърчава информираното участие на всички партньори в образователния процес за включване в дейностите по неговото тестване, усъвършенстване и добро управление. Това означава консенсус, който е главната цел на образователната политика, създаване на система за ежегодни консултации между академичната, училищната, родителска общност и работодателите и интегриране на студентите като компетентен, активен и конструктивен партньор.

благодарим на министър Игнатов за участието му в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към изслушване на генерал Аню Ангелов – министър на отбраната, който първо ще отговори на въпрос от народния представител Атанас Мерджанов относно възникналия хаос със съкращенията в Социалната агенция на Министерството на отбраната. Господин Мерджанов, имате думата.

уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин министър, моят актуален въпрос е продиктуван от създадения хаос в бившата вече Агенция „Социални дейности”, сега „Военни клубове и военно-почивно дело” в резултат на поредица неправомерни и незаконосъобразни действия на директорката Мария Димчева. Още преди няколко седмица разтревожени служители алармираха, а и медиите широко отразиха скандала в агенцията, свързан с преструктурирането й. За какво става дума? В края на м. април 2010 г. 139 души получиха предизвестия и заповеди за освобождаване от директорката Мария Димчева. Това обаче става без да е влязъл в сила новият устройствен правилник на ведомството и новите щатове, което трябваше да стане на 25 май и това се случи. На този фон десетки служители са завели искови молби да съдят агенцията, 32 жалби са подадени пред Административния съд в София, 1 – в Административния съд във Варна и 35 – пред Софийския районен съд. Повече от ясно е, че липсата на правно основание за съкращенията ще излезе на министерството много по-солено, отколкото икономиите от самите съкращения. В същото време неофициално в агенцията се коментира, че съкращенията няма да засегнат новоназначените служители, направени от новото ръководство. Назначени са 66 души, 36 от които са държавни служители, а останалите – по трудово правоотношение, 14 са на ръководни длъжности. Ако и това не е политическа чистка, тъй като се знае, че Мария Димчева е активист на ГЕРБ, кандидат за столичен общински съветник и председател на Управителния съвет на скандалното общинско дружество „Трамкар” и е ясно, че новоназначенията са свързани с политическа партия ГЕРБ! Въпросът ми, господин министър, е: какви мерки съгласно Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Правилника за прилагането му, и другите нормативни актове ще предприеме ръководеното от Вас Министерство на отбраната по отношение на скандалния старт на преструктурирането на агенцията? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на народния представител Атанас Мерджанов. За отговор – генерал Ангелов. Нарушението, допуснато в агенцията, е факт.

По този начин, както Вие се изразихте, дадохме възможност това да стане законово. Трябва да отбележа обаче, че всички действия, които са предприети преди тази погрешна стъпка, са били в унисон с Кодекса на труда и със Закона за държавния служител. Имам предвид срещи със синдикатите, предупреждения за онези длъжностни лица, които следва да бъдат освободени, направен е подбор

Действително, в агенцията има над 40 досъдебни производства и то направени от хора, които досега са работили в тази агенция. не можете да очаквате от мен като министър, че мога с лека ръка да отмина това нещо и да не въздействам за това тези хора да излязат не само от агенцията, но и от Министерството на При всички случаи, трябва да кажа, че към 25 май също бяха освободени значителен брой държавни служители и хора по трудово правоотношение и от Министерството на отбраната. Естествено, всеки има право да използва съда като институция, за да защити своите права. В това няма съмнение. Имам само едно уверение, което искам да изкажа пред всички вас: аз

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Благодаря Ви за отговора. Трябва да призная, че го очаквах и в известен смисъл съм съгласен с факта, че и Инспекторатът, и Вие енергично се намесихте, за да се справите със създалата се тежка, извънредна ситуация. Не мога да се съглася обаче с факта, че Вие отричате, че има политическа партийна намеса в действията на въпросната госпожа. Нещо повече: въпросните съкращения засягат и така наречения

Говори се, че ръководител на Военния телевизионен канал ще стане журналистът Асен Сираков. В това няма нищо лошо, разбира се, стига обаче да бъде проведен съответният конкурс в такива условия – както изисква Законът за държавния служител. считате ли, че тази госпожа, която допусна толкова тежки нарушения, пак повтарям, на старта на реформата в Българската армия, е в състояние да се справи с тежката ситуация?! Очевидно тя е компрометирана. Повече от ясно е и Вие най-малкото се нуждаете от убеждение в тази насока, че за провеждането на реформата в Българската армия е необходим ред, хладнокръвие и професионализъм. Очевидно тези качества отсъстват у госпожа Димчева и е въпрос на чест и във Ваш интерес час по-скоро да се разделите с нея. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще ползвате ли дуплика? Заповядайте, господин генерал. Уважаеми господин Мерджанов, още веднъж искам да подчертая – аз не съм свикнал да наказвам който и да е от моите подчинени от първата му грешка. Така че аз наблюдавам много внимателно дейността на госпожа Димчева и при първия

Дирекция „Информационен център”, част от която е отдел „Военно-телевизионен канал”, част от която е отдел „Българска армия”. Освободени са точно толкова бройки, колкото Вие казвате. Ще има конкурс за началник на отдел

въпрос на народния представител Ангел Найденов, относно преглед на структурата на силите. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, госпожо министър, дами и господа народни представители! В приетия наскоро Годишен доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България, имаше редица смущаващи изводи и констатации, които в никакъв случай не могат да бъдат пренебрегнати. Факт е, че част от тези констатации и изводи са в резултат от натрупвания от предишни периоди. Това обаче не ги прави по-малко тревожни. на фона на влиянието на кризата и намалените и намаляващи средства, част от факторите, които ги пораждат, ги активират до степен на критичност. Сред тези изводи и констатации могат да бъдат отбелязани, например, изводът за поддържането на неефективни структури, които по никакъв начин не допринасят за военната сигурност на страната.

ограничените финансови средства, които не съответстват на потребностите на Българската армия и на Министерството на отбраната. към тези констатации добавим въздействието на икономическата криза, вероятно трябва да бъдат отчетени известни предложения в новата стратегическа концепция на НАТО, сигурно и влизането в сила на Лисабонския договор, който предвижда определени действия по отношение на европейската политика за сигурност и отбрана, е ясно, че трябва да се извърши преглед на структурата на силите и това беше заложено в годишния доклад. Във връзка с това, господин министър, моят въпрос е в какви срокове планирате да осъществите този преглед и как смятате да представите и приложите неговите резултати? За отговор – генерал Ангелов. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Найденов, Вие сте съвършено прав – докладът за състоянието на Въоръжените сили е в основата на прегледа, който започна през м. февруари през м. февруари 2010 г. Отдадох специална заповед с конкретни указания как да се извършва този преглед и сроковете за представяне на съответните резултати. Те са следните: до 25 май трябваше да приключи реформата и реорганизацията на Министерството на отбраната, администрацията на Министерството на отбраната, заедно с Щаба на отбраната. Това вече е факт. Реорганизацията и преструктурирането, и съкращението с около 30% във висшите командни звена, в щабовете на видовете въоръжени сили ще бъде факт на 1 юли. Вече е взето решение от мен въз основа на обсъждане в Съвета за отбрана. До края на м. август трябва да бъдат обобщени всички резултати от прегледите на 16 работни групи, една от които е групата за ръководство и е под мое пряко наблюдение. Всяка седмица работните групи трябва да се отчитат пред тази група за ръководство. В края на м. август ще имаме в завършен вид проект на „Бяла книга” за отбраната и въоръжените сили за

се задължавам пред вас, че ще бъде поставена и на обществено обсъждане в сайта на Министерството на отбраната веднага щом стане готова. До края на годината ще бъде разработен нов план за развитие на въоръжените сили, който предстои да бъде приет от Министерския съвет. Трябва да Ви кажа, че няма никакви предпоставки към прегледа към момента и не се пристъпва с мисълта за нагласа за съкращаване числеността на Българските въоръжени сили. Целта е техните структури да станат по-ефективни и да се вместят в бюджетните рамки. Това е най-важното.

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин министър, отговорът Ви внася яснота както по отношение на сроковете, така и по отношение на целите и документите, които ще следват след този преглед. Разбира се, не бих се наел в случая да коментирам сроковете и работата на работните групи. Факт е, че това е изцяло Ваша отговорност и Ваше правомощие. Аз зададох този въпрос, освен да внесем яснота, и заради факта, че всяко намерение, свързано с осъществяването на подобен преглед, няма как да не предизвика неяснота и несигурност във военнослужещите, защото винаги се свързва с евентуални съкращения на числеността. В този смисъл без претенцията да Ви давам съвети, моето мнение е, че един подобен преглед трябва да бъде осъществен бързо, без да е прибързан. Че един подобен преглед трябва да послужи като основа за изработването и съответно прилагането на трайни документи, които да очертават политика, естествено не година за година. Това е особено неподходящо тогава, когато става дума за национална сигурност, в частност за военната сигурност. И трето, един подобен преглед трябва да дава основание за предсказуеми, последователни, планирани решения, които да изключват случайните хрумвания или политическата целесъобразност. Ще си позволя обаче да изразя едно недоумение. Вие споменахте поредицата от документи и сроковете, че в случая вече са започнали определени съкращения. Факт е, Вие подчертахте, в администрацията на министерството, но вече бяха заявени намерения за съкращения във висшите командни звена и в щабовете, което според мен до известна степен степен се разминава с очакванията за извършване на преглед и тогава предприемане на определени действия.

този път реформата я започваме от върха надолу, а не обратното. Досега винаги тя е започвала от дъното и когато се изкачвала към върха постепенно, постепенно е затихвала. Ние сме направили това обмислено и това е по предложение на началника на отбраната – като структури, на съответните началници на щабове, така че имаме пълно съгласие в Съвета по отбрана. Това мое решение не е политическо. То е основано на военната експертиза. Това мога да добавя. Благодаря. Втори въпрос към министър Ангелов, зададен от народния представител Ангел Найденов, относно промени в модела за пенсиониране на кадрови военнослужещи. Заповядайте, господин Найденов. Уважаеми господин министър, ако се върна към предишния въпрос ще трябва да отбележа, че едва сега може би толкова цялостно внасяме определена яснота в намерения, които вече бяха заявени, в част от действията, които вече са предприети, но за съжаление те вече са създали определена среда на неяснота, на несигурност и на напрежение. За съжаление, това не е само по отношение на прегледа на структурата на силите. Ако се върнем към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили – там също можем да открием достатъчно основание за това напрежение и тревога в средите на кадровите военнослужещи. Имам предвид, разбира се преди всичко социалната политика, която следваше да се реализира в Министерството на отбраната. За съжаление ще трябва да прибавя към тези основания и намеренията, които бяха заявени, за промяна в модела на пенсиониране на кадровите военнослужещи чрез увеличаване на пределните прагове за служба в Българската армия, тоест осигурителният стаж – увеличаването от 25 години, от които 16 години и 8 месеца в Българската армия, на 30 години, от които 20 години в Българската армия. Това няма как да не създаде напрежение, особено сред кадровите военнослужещи, които вече са навършили 25 години или са близо до навършване на 25 години, което може да послужи като едно допълнително основание за по бързо излизане от състава на Българската армия и на Въоръжените сили. Моят въпрос, господин министър, е каква е Вашата позиция и какво очаквате да бъде предприето от Вас или съответно от кабинета, чиито член сте Вие, в тази посока? За отговор – генерал Ангелов.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 Информиран съм, че се обсъждат в експертни формати различни варианти на промени в тази система. Към настоящия момент нито правителството, нито Министерството на отбраната са обсъждали конкретни предложения за промени в пенсионирането и пенсионното осигуряване на военнослужещите. Не бих желал да коментирам нещо, което е само идеен проект в нечии глави и е в процес на дискусия. Нямам съмнение, че промени в системата на пенсионирането може би трябва да има. Казвам: „няма съмнение” и „може би”, но тези промени не означават неизбежно и само увеличаване на необходимия стаж за пенсиониране на военнослужещите.

много силно отражение върху мотивацията за служба, в това Ви подкрепям. Също така обаче очаквам и задържане на висши и старши офицери повече отколкото трябва и с това нарушаване на нормалното кадрово развитие на млади офицери. Съответно аз не очаквам, че ще има наплив от рапорти, за да се използват 25 години сега. Очаквам, че задържането на висши и старши офицерски състав ще доведе до нарушаване на баланса между млади и стари офицери в Българската армия институция особена, която изисква кадрово развитие. Ако един, да кажем, войник идва за три години или за шест години, той след това напуска армията, но офицера и сержанта трябва да имат път за развитие. Тук не става въпрос да пенсионираме войници. Няма такава армия в света, в която професионалните войници да се пенсионират. Това

който ще цели да създаде втори стълб и да подпомогне намеренията за сигурно пенсиониране на военнослужещите при определен стаж. Благодаря Благодаря Ви, госпожо председател. Благодаря Ви, господин министър, за отговора. Аз съм готов веднага да заявя позицията си в подкрепа на намерението за създаване на Военен пенсионен фонд, който да подпомогне и съответно да увеличи вероятно размера на пенсиите за българските военнослужещи. Аз обаче се връщам на въпроса, свързан с намерението за промени в модела на пенсиониране, защото ми се иска да изясня Вашата позиция. Да разбирам ли, че Вие сте против тези намерения в този момент, които бяха тиражирани? Ще кажа със съжаление, че това не бяха само намерения, които са останали в нечия глава. Те бяха намерения, които бяха представени като част от вариантите, които се обсъждат, споменахте вече, в различни формати, в това число и заявени от страна на министъра на труда и социалната политика. Тогава когато те се заявяват няма как да не предизвикат неяснота и несигурност в кадровите военнослужещи. Добре, да приемем Вашия аргумент, че те може би няма да бъдат основание за стимулиране на напускането на военнослужещите, които имат осигурителен стаж близо до 25 години. Но нека да си дадем сметка, че ако това се случи, това ще означава и допълнително финансово натоварване, което не зная дали Министерството на отбраната може да понесе, дали изобщо обезщетенията, които биха последвали в резултат на уволнението на толкова военнослужещи, биха били поносими от бюджета на министерството. И второ, аз напълно съм съгласен с това, че една подобна промяна ще наруши кадровото развитие, защото има един много специфичен модел в Българската армия, поради предварителното определяне на длъжностите в обхвата на едно военно звание. Това може да не се отнася за други сфери, но тук, когато се направи едно подобно непремерено и неразчетено предложение или промяна, тогава настъпват и съответните сътресения. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви. За дуплика. Уважаеми господин Найденов, надявам се, че не искате от мен да кажа сега дали съм „за” или „против”. Затова съм възложил на администрацията на Министерството на отбраната да направи тези анализи. Когато ги направи, бъдете сигурен, че ще защитя нашата позиция в правителството. Друг е въпросът, че ние сме колективен орган и колегиален орган, там ще бъде решено в края на краищата. Но можете да бъдете сигурен, още веднъж повтарям, че ще запозная всички членове на правителството с позитивите – има и такива, и най-вече с негативните последици от едно такова решение. Да благодарим на генерал Ангелов за участието му в днешния парламентарен контрол и да преминем към изслушване на проф. д-р Анна-Мария Борисова, министър на здравеопазването. Първи към нея с питане се обръща народният представител Антон Кутев, относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на закриването на болници. Заповядайте, господин Кутев.

Уважаеми господин председател, колеги, уважаема госпожо министър! Питането ми беше продиктувано от това, че не успях достатъчно добре да разбера плановете, които имате по отношение на продължаването на здравната реформа. От една страна, една от първите Ви публични изяви в ролята Ви на министър силно ме обнадежди, защото там Вие буквално казахте, че нито една болница няма да бъде затворена нещо, което ми звучи доста оптимистично. От друга страна, в други свои публични изяви, говорите затова, че е добре и че оптималната бройка на болниците е около 120, ако се лъжа – ме поправете, пък те сега са над 300, доколкото знам, тоест очевидно има разминаване между едната теза и другата. Проблемът не е в разминаването на тезите. Проблемът е по скоро в това, че очевидно има недостиг на финансови средства в системата на здравеопазването. Очевидно беше избран един модел, според който по един, според мен, неправилен начин, се оценява кои са болниците, които трябва да оцелеят и по пътя на съкращаване на средствата чрез пътеките и чрез досегашните форми на финансиране, се определя кои са онези болници, които ще оживеят и тези, които няма да оживеят. Общо взето това беше направено с досегашните бюджети, с разпределението на пътеките. Добър сигнал от Ваша страна досега беше фактът, че Вие очевидно се обръщате първо към изработването на така наречената Здравна карта, тоест към това че първо трябва да е ясно кои са болниците, които са необходими и трябва да останат. Критерият, който се надявам да залагате в тази работа, е къде населението се нуждае от ефективни здравни грижи, а не коя болница в момента трябва да закрием, защото няма да й стигнат средствата. Така че от тази гледна точка, опитвайки се да разбера какво точно казвате в последните може би вече два месеца, откакто сте министър, задавам въпрос, защото аз поне не виждам промяна в системата на финансиране, която да е наложена за последните няколко месеца. Договорите със Здравната каса, доколкото знам, са до голяма степен предопределени. Резултатът от това нещо ще бъде, че само след няколко дни буквално на определени болници, които сключиха договори на половината от досегашните си пътеки, ще започнат да им приключват парите. Това означава, че вие може да не ги затворите, те сами ще затворят, защото няма как да се случи друго, като нямат пари да плащат. Това, разбира се, според мен е в пряко противоречие с Вашите твърдения, че няма да закривате болници. Те ми изглеждат пресилени, непрофесионални, така че моите въпроси към Вас какви са политиките, които оттук нататък ще използвате? Откъде ще намерите парите, защото очевидно тук става дума за пари, така беше поставен въпросът от вашия предшественик, и по какъв начин смятате да решите точно този казус - как така хем няма да затваряте болници, хем в същото време няма да им дадете пари?

дами и господа народни представители! Във връзка с Вашето питане относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на закриването на болници Ви информирам следното. С оглед на заявената от мен позиция в Министерството на здравеопазването се реализират няколко процеса. На първо място, в момента по мое нареждане се прави преглед на състоянието днес на болничната мрежа със съответни ретроспективни и проспективни анализи. Информацията, която постъпи, е актуална, съдържа данните от днешния ден тя ще бъде подложена на многоаспектен анализ относно възможностите за достъп на пациентите до болнична помощ. изготвяне и прилагане на индикатори за ниво на компетентност за всяка болнична структура на територията на нашата страна по всички медицински специалности стъпка, която се предприема за изясняване на действителната ситуация по отношение на предоставеното качество на медицинските услуги, с цел равнопоставен достъп до еднакво качество за всички граждани. Изготвени са параметрите за всяка медицинска специалност за три нива на медицинско обслужване и се обсъжда тяхната приложимост. Първото е с най-ниски изисквания, третото – с най-високи относно структура, човешки ресурси, оборудване, резултати от дейност, компетентност на специалистите. Това са елементи на качеството на медицинската дейност съгласно теорията на Донабедиан. Тъй като качеството е комплексно понятие, за да бъде гарантирано, следва да са изпълнени няколко елемента: качество на човешки и други ресурси, качество на процесите, качество на резултатите от дейността. с моя заповед са сформирани комисии за разработване на областни здравни карти, както и комисия под мое лично ръководство за разработване на Национална здравна карта. Четвърто, вече сме изготвили четири клинични пътеки за долекуване и продължително лечение. Първата е за след активно лечение в хирургията, втората – вътрешните болести, третата – след активно лечение в неврологията, както и за продължително лечение. Предстои публикуването им в „Държавен вестник”. Интензифициране на активното лечение и създаване на условия за болните да се долекуват след активно лечение – това е приоритет, който е крайно време да се реализира в тази държава. Това изисква създаването на структури, на легла за долекуване и продължително лечение. Последната реално предприета мярка има пряко отношение към зададения от Вас въпрос и е първа спешна стъпка към запазване на болниците, които съм обещала, че ще бъдат запазени. Тези клинични пътеки са източник на допълнително финансиране и за лечебните заведения, които имат договор с Националната здравноосигурителна каса за по-малък брой клинични пътеки, поради което имат проблем с оцеляването си. Считам, че с това отговорих и на втората част на въпроса Ви, който не е ясно зададен, и аз не можах съвсем точно да го разбера. Оставам с впечатлението, че Вие питате какво ще се случи с болниците, чиито договори със Здравната каса не осигуряват финансиране за целия период на 2010 Така го разбирам, въпреки че знаете, че договорите са за цялата година. Вероятно въпросът Ви касае именно тези болници, на които ние ще дадем шанс при един добър мениджмънт така да си преобразуват своите неефективни и некачествени за момента структури, та да ги превърнат в системи за долекуване и продължително лечение, от което те да печелят. Реализирането на много от нашите действия са в ръцете на законодателя, поради което очаквам бързи законодателни промени, за да реализираме тези свои намерения. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания

Уважаема госпожо министър, ако започнем отзад напред, бързите законодателни промени обикновено е редно и е добре особено в този случай да тръгват от министерството, а не от Народното събрание, а вече приемането е въпрос на мнозинството, към което принадлежите. Аз също се надявам, че законодателните промени, за които говорите, ще бъдат реализирани възможно най-бързо, но, повярвайте ми, те зависят от вас, а не от мен. А иначе по повод на това какви няколко пътеки ще отворите, аз разбирам нещата, доколкото мога да си ги обясня, така най-малко 500-550 милиона влизат в здравното осигуряване през тази година в сравнение с бюджета от миналата година. Хубавото на този ред от въпроси, който се е стекъл може би днес или е бил така направен, е, че следващият въпрос е на господин Евгений Желев, на бившия министър. Той със сигурност е много по-добър специалист в това и предполагам, че може много по-точно да говори по отношение на цифрите. Факт е обаче, че вие имате силен недостиг на финансиране в системата. Във Вашия отговор Вие си противоречите според мен в две неща. Аз все пак исках да разбера кой ще бъде приоритетът в бъдещата ви политика дали това една болница отговаря ли на определени качествени изисквания, което досега беше заложено, или това до каква степен тази болница е необходима на населението, което обслужва? Съгласен съм, че с третия приоритет, за който говорихте, тоест със Здравната карта вие изтегляте необходимостта от болницата, само че преди това казахте два други, които говорят за нивото на качество. Тоест продължава да не ми е ясно, при недофинансиране на системата от около 500 милиона изначално още със самия бюджет, с още най-малко сигурно едно 100, 200, 300, или кой знае колко милиона недофинансиране в резултат на неизпълнение на бюджета, които оттук нататък ще ви се наложи да направите, как ще се получи така, че да финансирате болници, които очевидно няма как да оживеят до края на годината поради недостатъчния брой клинични пътеки, които те са подписали? Това че вие ще им давате парите през цялата година, сигурно е така, само че на тях през цялата година и през половината им трябват два пъти повече пари, отколкото вие сте в състояние да им дадете. Тоест вие си имате един чист минус в системата, който за мен е абсолютно непонятно до момента от Вашите отговори как смятате да попълните, освен че примерно ще правите някакви вътрешни пренареждания, комисии и какво ли още не, които обаче в крайна сметка не дават отговора на генералния въпрос: накъде сте тръгнали? Иначе приветствам, пак казвам, това че ще правите Здравна карта и че тя минава първо, съгласен съм, добре е. Въпросът в този случай е: какво правите с недофинансирането на системата? Откъде идват онези пари, които ще ви дадат възможност системата да бъде финансирана? Благодаря.

Предлагам със следващите въпроси, които ще получа, да ви се изясня по тези неща, защото някак си добре са подредени и темата се развива постепенно във въпросите. Следва въпрос от народните представители Мая Манолова и Евгений Желев относно съкращаване на разходите в системата на Министерството на здравеопазването. Заповядайте, госпожо Манолова.

Уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, антрикризисните мерки на правителството, които бяха лансирани наскоро, предвиждат съкращение в публичните разходи на държавата с около 20%. Това касае всички сфери на публичния сектор. Има и министерства, които няма да бъдат засегнати от тези съкращения – Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната. За съжаление Министерството на здравеопазването не е сред привилегированите. Едно доста странно решение, защото няма европейска страна, която в условията на криза да е съкратила своите пари за здраве. Едно доста странно решение и предвид изявлението на премиера само преди три месеца, когато каза, че категорично правителството няма да прави икономии за здраве. Сега сме пред друго решение, което предвижда с 20% съкращение на разходите в сферата на здравеопазването. В тази връзка е и Вашата заповед от средата на м. май т.г., насочена към всички структури на Министерството на здравеопазването – за съкращаване на разходите в рамките на 29,4%.

Справка, направена вчера в редица спешни центрове показа, че те имат ангажимент да извършат 30-процентно съкращение на разходите за издръжка. Това означава 30% съкращаване на разходите за консумативи, лекарства, бензин, линейки и всичко, необходимо за спешната помощ. И 10% съкращение на разходите за работни заплати. Едно доста странно решение предвид, че спешните центрове страдат от хроничен недостиг на средства. Въпреки увеличенията, направени по време на нашето управление (през 2008 г. два пъти се вдигаха заплатите на заетите в спешните центрове), те и сега страдат от недостиг на кадри. Например в София незаетите места за лекари в спешната помощ са 70. Не мислите ли, че това съкращение на разходите допълнително ще демотивира специалистите, заети в спешната помощ, и на практика ще постави под съмнение нейното функциониране?

дами и господа! В отговор на зададения въпрос във връзка със съкращаване на разходите в системата на Министерството на здравеопазването и как това ще се отрази на спешните центрове, на техните възможности да осигуряват адекватна спешна помощ на населението, Ви информирам следното. Към настоящия момент във връзка с необходимостта от съкращаване на разходи в системата на Министерството на здравеопазването не е предвидено намаляване на броя на работещите екипи и намаляване на щатната численост от медицински специалисти (които и без това са малко, както подчертахте), работещи в центровете за спешна медицинска помощ и осъществяващи медицинска помощ за пациенти в спешно състояние. Основните усилия на Министерството на здравеопазването са свързани с подобрение на управлението на ресурсите в системата на спешната медицинска помощ, увеличаване ангажираността на всички участници и оптимизиране на административните разходи, което не засяга финансовото обезпечаване на качеството и обема на оказаната спешна медицинска помощ и няма да се отрази на възможността на центровете за спешна медицинска помощ да осигуряват адекватно своята работа. Искам ясно да подчертая, че очакваното съкращаване на разходите в системата на Министерството на здравеопазването ще се реализира основно от намаляване разходите на администрацията в министерството, както и на второстепенните структури на бюджетна издръжка. Ние драстично ще намалим разходите за участие в комисии, за командировки, за придобиване на дълготрайни материални активи. активи. В резултат на административната реформа ще се слеят административни звена, ще се премахнат щатни бройки с дублиращи се функции. Изискано е в съвсем кратък срок здравните структури, чието финансиране минава пред Министерството на здравеопазването, да представят предложения, подчертавам – предложения за намаляване предложения за намаляване на разходите си, но при изричното условие това да не се отразява на обема и качеството на тяхната работа, както и на обслужването на пациенти. Използвам случая, въпреки че Вие насочихте въпроса си само към спешните центрове, да заявя категорично от тази трибуна, че разпореждането не засягаше нито домовете за деца, нито психиатричните заведения, нито учрежденията, които касаят наркоманите. Всичко това изобщо не е било в полезрението на нашите препоръки – да се дадат предложения относно съкращаване на разходи в административните структури на тези учреждения. И нищо повече!

да коментирам Вашите намерения за съкращаване на разходи в администрацията на Министерството на здравеопазването, защото очевидно такива могат да бъдат направени, но искам да Ви заявя, че звучи притеснително каквото и да било намерение за съкращаване или както Вие го наричате – оптимизиране на разходите в спешната помощ. помощ. Ще ви припомня някои от идеите на Вашия предшественик господин Божидар Нанев, който обеща на спешната помощ допълнителни 30 млн. лв. Аз съм съгласна с него, че част от тези пари биха били необходими, още повече предвид високите очаквания, които министър Нанев залагаше на спешните центрове и които предполагам, че ще доразвиете във Вашата реплика като част от първия въпрос, зададен за преструктурирането изобщо на болничната помощ. Според министър Нанев на спешните центрове се отделяше централно място в общата схема за преструктуриране на болничната помощ, като те трябваше освен да извършват спешна помощ, да бъдат един вид центрове, в които да се пренасочват постъпилите пациенти с оглед тяхната необходимост от болнична помощ. Затова министър Нанев лансира една нова интересна форма, наречена спешни кабинети, като даже обеща на работещите в тях по 100 лв. възнаграждение за дежурство. В района, от който аз съм избрана за народен представител, дори беше открит такъв спешен кабинет – в Бобов дол. Истината е, че той се състоеше от една стая с кушетка и шкаф за лекарства, но на лекарите в спешния център беше обещано допълнително възнаграждение. Вярно е, че спешният център си съществуваше и преди министър Нанев да отиде в Бобов дол. Надявам се, че ще продължи да съществува и след Вашето министерстване, но за хората, които работят в тази сфера, е важно да има някаква постоянна политика, която да е предвидима и да е ясно какво точно ще се случи

Искам да Ви информирам, че някои от тези спешни центрове, на брой три до момента, вероятно в бъдеще ще има още, сами пожелаха да бъдат затворени, тъй като на месец минавали двама души. Следва питане от народния представител Евгений Желев, народния представител Михаил Миков и Ангел Найденов относно рамкова инвестиционна програма. Доктор Желев, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, дами и господа! Явно е, че ситуацията е такава, директивата е ясна – че ще се съкращава и в Министерството на здравеопазването, колкото и да е неприятно и колкото и да е неприемливо. Просто трябва да го направим, за съжаление. Можеше да се вземе и друг тип решение. Така или иначе един от начините да се компенсира намалението на ресурса в здравеопазването е използване на еврофондовете една тема, която е много актуална в момента и предстои да бъде още по-актуална. Сигурно ви е известно на всички вас, уважаеми колеги, дами и господа, че здравеопазването като сектор е сравнително слабо застъпен във всички проблеми, по които България работи от 2007 г. насам. Това естествено е изключително важно основание Министерството на здравеопазването, госпожо министър, да впрегне целия си ресурс, капацитет – интелектуален, управленски,

2007-2013 г.”, компонент в подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските конгломерации. Общата стойност на този компонент, тази програма е около 150 млн. лв. В късната есен на 2009 г. новият екип на Министерството на здравеопазването, след изборите през м. юли, изработва една концепция за преструктуриране на болничната помощ и този документ е приет като решение на Министерския съвет на 16 Всъщност на базата на тази одобрена политика в сектора право да кандидатстват по тази програма, за която говорим и съответния компонент, са имали всички здравни структури, включени в така наречената концепция.

2010 г. като краен срок за подаване на средносрочна рамкова инвестиционна програма и проектните фишове е 31 март 2010 За съжаление, оценителната комисия по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подкрепа за реконструкция, обновяване, оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските конгломерации с Решение РД-02-14-827 от 15 май 2010 г. е отхвърлила тази средносрочна инвестиционна рамкова програма на министерството като краен бенефициент. В тази връзка нашето питане е: Всъщност какви са причините за ниската оценка и отхвърлянето на тази инвестиционна програма, според Вас? Благодаря ви. За отговор – министърът на здравеопазването професор Борисова. Уважаема госпожо Цачева! Уважаеми господа Желев, Миков и Найденов, във връзка с вашето питане ви информирам следното. Средносрочната рамкова инвестиционна програма за здравеопазване по Оперативна програма „Регионално развитие” е предадена на 30 март 2010 г. в периода преди встъпването ми в длъжност. Като основни причини за отхвърляне на тази програма управляващият орган, а това е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, посочи: 1. липса на обосновка на целите и очакваните резултати от програмата; 2. липса на анализ на регионалните нужди и проблеми; 3. липса на критерий за избор на конкретните обекти на интервенции. Всичко това обаче, по наша преценка, е резултат от: 1. Липса на национална актуална здравна карта, върху която екипът на Министерството на здравеопазването всъщност работи сега и на която ние трябва да се опрем в нашите преценки. 2. Недостатъчно ясно определяне на медицинските дейности, които могат да се извършват само във високотехнологични болници съгласно концепцията за преструктуриране на болничната помощ. Такива определения ние вече изготвяме. 3. Приемане на посочените от болниците потребности без да се отчита действителната необходимост от високотехнологично оборудване, което в новата програма ще бъде поправено на база именно на тази здравна актуална карта, която правим сега. Ръководството на Министерството на здравеопазването е в диалог както с управляващия орган, така и в пряка връзка с Дирекция „Регионална политика” на Европейската комисия. Активно обсъждаме стъпките, които новото ръководство на министерството ще предприеме за финансиране на високотехнологичните болници по Оперативна програма „Регионално развитие”. Постигнато е съгласие Министерството на здравеопазването, да пренапишем средносрочна рамкова инвестиционна програма, в която ясно да бъдат обвързани цели с очаквани резултати. Това е важно условие, за да успеем. Одобрението на оборудването на високотехнологичните болници и поименното им определяне ще зависи от анализа на изготвената в момента актуализация на Национална здравна карта.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, аз не чух във Вашия отговор оценка или опит да определите това, което се е случило чрез отхвърлянето на средносрочната инвестиционна програма на министерството. Нещо повече, аз усетих един опит да оневините екипа, който е подготвил тази програма и съответно да оправдаете министерството като ведомство, което кандидатства. Ще се опитам да Ви предложа една оценка на това, което се е случило. Това е, че случилото се е провал. Провал на министерството, чийто негативен ефект можем да открием поне в две посоки. Първата посока е невъзможност да бъдат усвоени средства по тази оперативна програма и съответно по средносрочната инвестиционна програма в момент, в който министерството спешно се нуждае от подобни средства. Доктор Желев спомена, че става дума за около 150 млн. лв., което е фактически обемът на капиталните средства на министерството за 4 години. Всичко това става в момент, в който се търсят допълнителни приходоизточници, при положение че бюджета на министерството беше орязан с над 500 млн. – всъщност средствата за здравеопазването за тази година. Второ, негативният ефект можем да открием и в невъзможността да се реализира намерението за усвояване на средства по европейските оперативни програми, в случая по отношение на Програма „Регионално развитие”. Това е нашето или моето в случая предложение за ефекта. Моите въпроси са следните: Първо, смятате ли да промените нещо в политиките, които се реализират чрез тази програма, и какви проблеми бихте решили, ако промените тези политики? Второ, в какви срокове ще изработите новата програма по начин, който да не доведе до загуба на възможността да се усвоят средствата по Оперативна програма „Регионално развитие”? Вече имах среща с представителя на последователно след това с представителя на Европейската комисия – човекът, от който зависи да се получат тези средства, заедно обсъдихме слабите страни на старата програма.

националния поглед за решаване на този проблем и категорично го подкрепиха. Аз съм над 90% сигурна, че ние ще бъдем победители. ПРЕДСЕДАТЕЛ

госпожо председател! Госпожо министър, в интерес на истината и на коректността трябва веднага да заявя, че в крайна сметка Вие не носите отговорност за това, което се е случило, но оттук нататък Вашата отговорност е много по-тежка, защото нямате време. Просто нямате време!

Това, което искам да кажа, е, че е добре всеки един управленец да погледне какво е вършено след него и всички положителни неща да могат да бъдат продължени, защото забавянето, особено сега в случая води не само до загуба на пари. Според мен по-вярното, по-точното или по-необходимото е с тази програма, с тези средства, не да бъдат толкова усвоени, за да отчетем усвояване на европари, а да извършим определени политики в здравеопазването. Затова и въпросът на господин Найденов беше всъщност: какви политики ще защитим и ще реализираме чрез дадената ни безвъзмездна помощ от Европейския съюз? Затова европейците толкова много настояват и контролират самото харчене на парите. Госпожо министър, предстои Ви много работа. Аз съм готов и ние сме готови да помогнем и с нашите екипи, и с нашите възможности, и с опита, който имаме. Въпросът е в това дали ще го поискате. Благодаря ви.

За информация на народните представители – ще изслушаме въпроса и отговора към министър Вежди Рашидов. Поради напредналото време отговорите на въпросите към министър Трайчо Трайков ще бъдат отложени за следващия парламентарен контрол. Госпожо Манолова, имате думата.

и те го направиха. Как изглежда това послание само един месец след Вашето министерстване – безнадеждно остаряло?! Новото послание: „На България й прилягат 120-130 болници за активно лечение.” – това

те да бъдат превърнати в болници за долечение, за продължително лечение или за спешни центрове? Означава да има законодателна база и да има пари за това преструктуриране. По отношение на финансите – за тази година средствата за здравеопазване са с половин милиард по-малко в сравнение с миналата. С 220 млн. лв. са намалени средствата на Касата за болнична помощ. За съжаление намерението на правителството с актуализацията на бюджета да компенсира тези 220 млн. лв.

Към днешна дата дълговете на болниците са 400 млн. лв., от които 100 млн. лв. за консумативи, и около 200 млн. лв. за лекарства. Част от тях и благодарение на това, че Касата не сключи договори за клинични пътеки за 2010 г. Моят въпрос към Вас е: на каква база преценихте необходимостта на България от 120-130 болници и какво ще се случи с останалите? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министърът на здравеопазването проф. Борисова. Уважаема госпожо Цачева! Уважаема госпожо Манолова, връзка със зададения от Вас въпрос по повод на мое изявление за оптималния брой болници за активно лечение в България Ви информирам. Безспорна е потребността от преструктуриране на болничната помощ. Това е заложено и в действащата в момента Здравна стратегия, приета от предходния парламент. Това е една от целите на настоящото правителство в областта на здравеопазването. Многократно в официални документи за анализи на системата на болничната помощ

като на този фон има свръхнедостиг на легла за долекуване и продължително лечение – те на практика почти не съществуват, за разлика например за Европа, където са между 12 и 15% от болничните легла. При нас няма такива. Това е проблемът на България! Ние нямаме такъв вид болници! Ние трябва да ги създадем! Отново ще Ви припомня тези цифри – осигуреността с болници на 100 хил. души население през последните няколко години нараства и варира между 3,8-4,62. За сравнение за Европа е 3,0. Къде сме ние – 3,8-4,6? При това, забележете, без да сме добавили близо 5000 легла от 46-те си диспансера, което означава, че този коефициент ще мине 5 за Европа средно – 3. Съществуват обективни математико-статистически модели за определяне потребностите от болнични легла. Те се базират на средноевропейски норми за осигуреност на населението с болнични легла, върху които се налагат интегрални коригиращи коефициенти, индивидуални за всяка област на страната. Коефициентите се формират въз основа на демографски показатели за възрастова структура на населението. Има значение дали там имаме много възрастни хора или не раждаемост, смъртност, детска смъртност, хоспитализирана заболеваемост, инвалидизирани лица над 16 години. Това са основни здравно-демографски показатели, които имат пряко отражение върху потребностите от болнични легла. По отношение на общия брой легла се налага и още един друг коригиращ коефициент, тъй като значение има и показателят използваемост на леглата. С оглед профилактиката на вътреболничните инфекции е общоприето в света да се планира резервен леглови капацитет, поради което показателят се приема за нормален, когато е между 75 и 80% – това са световни норми. Видно от всичко, което Ви изложих, планирането на потребностите от брой болнични легла е напълно обективизирано. Ние нямаме намерение да приемем друг европейски показател за потребности от болнични легла. Ние ще се базираме на това, което е прието в света, моля Ви се, а то е 5,9 на 1000 души население, защото, както казахме вече, в момента това е ситуацията в България. Ние имаме толкова. Ние нищо няма да променим. Ние ще останем на този показател. Той няма да мръдне. Този показател е средноевропейски – затова и няма да мръдне, защото отговаряме. Имаме намерение обаче да променим структурата на леглата, за което вече ви подчертах. Ние ще имаме легла за интензивно лечение, както и сега, за активно лечение, както и сега, но ние ще развием системата на продължителното лечение и долекуването, което ни липсва. Защото това е проблемът на нашата система. Изложените принципи, които току-що ви поднесох показват потребност от около 27-30 хиляди легла за активно лечение, подчертавам, трябва да се диференцират нещата – за активно лечение в страната. За да има една болница за активно лечение нужното многопрофилно изявяване и затворен цикъл на обслужване на населението се счита, че е подходящо да разполага средно с около 300 легла, и това може да задоволи потребностите на един регион от 100-150 хиляди души население. Това са общоприети норми, което ви цитирам. При тази калкулация излиза, че на нас са ни нужни около 90-100 такива болници, ако обаче са само за активно лечение и са еднакви – все по 300. обаче в България легловата база в болницата варира от 50 до 1300. Например в Пловдив – „Свети Георги”, мегаболница, огромна! Тези особености ни поставят пред една по-сложна задача да направим преглед на структурите, което правим, обемът на дейностите, което правим, и съответствието с нужното качество на съответното ниво на медицинско обслужване, което също правим. Сега, в момента, правим тези оценки. На тази база ще се приложат вариантите на математическия модел, за което вече стана дума и с който ще определим потребностите и ще предприемем последващи управленски решения, за да преструктурираме системата така, както имаме намерение. В заключение ще кажа, че в първите мои изявления аз подчертах и отново ще кажа – няма да закривам болници. Продължавам да поддържам казаното и това следва да е ясно в настоящото изложение по поставения от Вас въпрос. В този смисъл споменатата цифра „130 болници за активно лечение” е извадена от контекста на една по-мащабна политика на болнично преструктуриране и както чухте от текста те могат да бъдат и 100,

Уважаема госпожо Борисова, с внимание слушах Вашия отговор и мога да кажа, че разсъжденията Ви са прекрасни от теоретична гледна точка, но нямат абсолютно нищо общо с действителността. Затова и заявеното от Вас преструктуриране на практика означава точно закриване на болници. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Защото, за да се преструктурира една болница за активно лечение в болница за долекуване или продължително лечение са необходими две неща: пари и нормативна база. Вие заявихте, че Министерството на здравеопазването се занимава с разработването на нови четири клинични пътеки, които да касаят евентуално долекуване и продължително лечение, но Вие самата много добре би следвало да знаете, че клиничните пътеки започват да действат от началото на всяка календарна година. Има ред, по който болниците могат да кандидатстват за финансиране по тях. Така че те евентуално ще имат своето действие от 1 януари следващата година.

Наистина става дума за изготвянето на областни здравни карти, което ще се прави от областни комисии, в които неизвестно защо са включени 80% държавни чиновници, само по двама представители на общините и само по един от представители на пациентски организации. Тези комисии ще трябва да преценят минимума и максимума от болнични легла, които следва да има в една област. Но кажете ми, уважаема госпожо Борисова, по какъв начин ще се направи преценката, с кои точно болници и за кои точно болнични легла ще сключва договори Касата за публично финансиране и какво ще се случи с останалите? Означава ли това, че останалите болнични легла ще бъдат необходими например като такива за долекуване.

Например да вземем област Стара Загора. Приема се, че минимумът от болнични легла, необходимия е 1000, максимумът е 1500. В момента в Старозагорска област има 2500 болнични легла. Там има класически пример – Университетска болница, областна болница, няколко частни болници, едната от които е на един колега от ГЕРБ и няколко общински болници. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Кажете ми как ще се направи преценката

база? Пътят, по който вървите, е много подобен на пътя, по който вървеше вашият предшественик и той не е добър нито за него, нито за българското здравеопазване. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз много благодаря за грижата, която проявявате към моето бъдеще. Моето бъдеще е ясно, сигурно, и ръкопляскания от ГЕРБ.) Що се отнася до българското здравеопазване не само Вие, а всички ние, които сме тук в залата и в частност и аз, защото в края на краищата съм дошла на този пост, за да се опитам с моите познания и експертиза да помогна. Защото наистина искам да вървим напред в тази област, в която работя 35 години и ми е много болно за нея. Много Много бяха въпросите. Трябва да ми подсказвате, но така на прима виста, питахте ме за пътеките, които евентуално да бъдат изработени. Те отдавна са изработени, те чакат одобрение. Може би е въпрос на 2-3 седмици. Относно плащанията. Доколкото ми е известно ние бихме могли да ги вкараме в Касата, така много грубо казан е глаголът, но не мога да намеря по-подходящия в момента. Това е въпрос на договореност и не смятам, че това би била причината в държавата да не се случи цялата тази промяна заради един формален акт. Следващ въпрос да ми припомните, че бяха много, трябваше да си записвам.

научните пътища, по които ще се правят тези оценки и че това не е някакъв умозрителен акт, мой, или на някой друг. Има цяла наука в медицината, която се занимава с тези оценки. Ние ще се опираме на тези научни похвати, подходи, теории, на тази база ние ще направим разработката и в никакъв случай това няма да бъде субективна оценка. Всички онези болници, които отговарят за единия или другия тип болници, ще имат всички основания да сключат договор с Касата и да работят спокойно. Всички болници, които са включени в нашата Национална здравна карта, която работим в момента, както ви обясних, всички тези болници ще бъдат болници, които ще сключват договори със Здравната каса в едно качество, в друго качество, но те ще бъдат осигурени с договори със Здравната каса и ще работят спокойно. Надявам се Вие

Предстои ни да изслушаме въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно участието на България в Нощта на музеите към министър Вежди Рашидов, министър на културата. Заповядайте, господин Иванов. ИВАН ИВАНОВ

срещу 16 май 2010 г. Европа остана будна с отворени очи към културното и историческото наследство на своята територия, на целия континент. Радостно е, че в тази нощ - Нощта на музеите, десетки български музеи и галерии също отвориха врати. Пред много от тях се проведоха концерти. Получи се всъщност една вечер

институти, които се грижат за културното ни наследство, а това е Националният ни исторически музей. Още от 18,00 ч. Националният исторически музей остана затворен. Очевидно това като събитие би трябвало да засяга и Вас, господин министър като човек, който трябва да защитава разпространяването на културното наследство като един богат исторически опит за поколенията. Защото най-важният резултат от Нощта на музеите е развиването на чувствителността и на познанието на младото поколение към нашето духовно историческо наследство. По този повод отправям към Вас следния въпрос: по каква причина Националният исторически музей е бил затворен в Нощта на музеите? Ще предприемете ли мерки това да не се повтори в бъдеще? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министърът на културата господин Вежди Рашидов.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 Нощта на музеите е инициатива на Министерството на културата и комуникациите на Република Франция от 2005 г. С времето се превърна в Европейска нощ на музеите, в която доброволно избират да се включат както държавните, така и частните музеи и галерии. Целта на инициативата е да се повиши интересът на публиката към тези пространства на духовността и по този начин те да имат по-голяма посещаемост. Музеите и галериите в цяла България отвориха врати през нощта за първи път преди 5 години. Нощта на музеите и тази година се организира от Френския културен институт - София, в партньорство с Министерството на културата на Република България и Столичната община. Музеите и галериите в страната бяха поканени да участват, след като заявилите участие над 60 желаещи музеи и галерии бяха обработени. Беше съставена програма. На 13 май т.г. във Френския културен институт се състоя пресконференция по повод отбелязването Нощта на музеите. исторически музей участваха в тази пресконференция и в редица други медийни изяви и подробно обясниха каква ще бъде програмата, с която отбелязват Нощта на музеите. На пресконференцията бяха раздадени материали с програмата за нощта. Програмата на и работното му време коректно бяха обявени както на сайта на музея, така и на сайта на Министерството на културата, а също и на специално изработените покани до широката общественост, до представителите на тур-операторите, до Софийския инспекторат по образование и до медиите. Аз ще Ви подаря тази програма, от която е видно, че Националният исторически музей се включи в инициативата и той е на първо място. Националният исторически музей отваря вратите си безплатно цял ден за всички посетители на 11

Бяха прожектирани българските игрални филми „Рицар без броня”, „Изпити по никое време” и „Таралежите се раждат без бодли”. През целия ден публиката е била забавлявана и с много подаръци и изненади, осигурени от научно-популярно списание за история и култура. Изданията на музея, книги, каталози и албуми бяха предлагани на намалени цени. Столичната община бе осигурила автобус за по-лесно придвижване на хората с начална спирка при

В празничния 15 май т.г., събота, Националният исторически музей затвори врати половин час по-късно от обявеното в 18,30 ч., като до този момент е бил посетен от над 6 хил. 300 човека. Още веднъж подчертавам с пълното си уважение към въпроса, който задавате, че участието на всеки един държавен или частен музей или галерия в инициативата е напълно доброволно.

да бъде наистина Национален исторически музей. Защото в момента имаме един компромис – ние сме го заврели в една резиденция, която е проектирана и е направена за резиденция. Пътят оттук-нататък е да се направи собствено, самостоятелно място, да има по-добър, по-свободен достъп както на софиянци, на българите, така и до чужденците като туристическа дестинация. В това отношение сте прав, въпросът Ви е правилен. За съжаление, това са неща, които не зависят от нас, поради сложния статут на този музей.

Благодаря за отговора на министър Рашидов. За реплика – господин Иванов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Вашият отговор беше наистина много подробен и изчерпателен. Той показваше как България участваше в Нощта на музеите, но в частта за Националния исторически музей всъщност Вие казахте как и какви действия е организирал в деня 15 май 2010 г. Моят въпрос беше защо е бил затворен в Нощта на музеите и накрая Вие казахте, макар и съвсем кратко, какъв е отговорът на моя въпрос. Господин министър, изтече информация – беше съобщено и по телевизията, първо, имаше десетки български граждани, а може би и чужденци, които въпреки дъжда бяха отишли, очаквайки, че най-големият български музей ще бъде отворен в Нощта на 15 срещу 16 май, но намериха вратите Второ, беше казано, че причината е специалният режим – това, което Вие казахте по отношение на охраната там. Господин министър, голяма част от музеите в Европа се помещават в дворци, част от тях са действащи дворци. Като се изключат личните апартаменти на кралските особи в Нощта на музеите, целият кралски дворец е бил отворен, за да могат хората да видят културното и архитектурно наследство в своите страни. Аз считам, че не българската култура трябва да се съобрази с правилата на президентската охрана,

Накрая казахте, че ще се направи нещо в тази насока. Уверявам Ви, че ако не го направите, ще сте длъжник на хората, които искат в Нощта на музеите да видят Националния исторически музей, съхранил най-големите образци на нашата историческа и културна памет. Пожелавам Ви да реализирате това! Благодаря ви.

Но за съжаление, пак трябва да Ви го кажа с две думи и пак от уважение Ви го казвам – и аз бих искал, и аз много желая това да се случи. Разбира се, 100% сте прав, че така трябва да бъде.

Да благодарим на министър Рашидов за участието му в петъчния контрол. Поради изтичане на времето, определено за парламентарен контрол, закривам пленарното заседание.